Mødet er åbnet. Fra Statsministeriet har jeg modtaget brev om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 25. august 2022 blev bestemt, at opgaver om basal it-drift og kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift, der vedrører Udenrigsministeriet, overføres fra udenrigsministeren til finansministeren. Meddelelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig, at den til den kommende funktionsperiode, der begynder den 1. oktober 2022, har udpeget Serdal Benli som statsrevisor i stedet for Holger K. Nielsen. Den pågældende er herefter valgt.

Det er jo korrekt, at der ikke er ændringsforslag til det her forslag om at sænke elafgiften med 4 øre. Det er sådan noget, som kan hjælpe nogle danskere med et lavt forbrug. Hvis man har et lavt forbrug på 2.000 kWh, er det 80 kr. om året. Og så kan jeg notere mig, at der er nogle partier i den offentlige debat, der gerne vil sænke afgiften fuldstændig ned til det minimale, så man sænker den med 68 øre yderligere. Det er der så ikke ændringsforslag om i dag. Der er så nogle partier, f.eks. Venstre, der har været ude at sige, at det måske koster 3 mia. kr. Det er jo vigtigt, at der er korrekte tal op til et et valg og også generelt. Der ligger nu et svar, som siger, at det, hvis man sænker det til 0,8 øre, vil koste staten 6,8 mia. kr. staten 6,8 mia. kr. på årsbasis i 2023, hvis det er det, man vil. Det er jo et større beløb, når man ser et finanslovsforslag, hvor der er sat en pulje på 2 mia. kr. af til at hjælpe danskerne i en særlig situation, hvor det er prisen på både varme, el og fødevarer, der stiger.

nogle lavindkomstgrupper og hjælpe nogle grupper på overførselsindkomster. Men jeg synes faktisk, at det er rigtigt, at vi bruger korrekte tal, og der er så kommet et tal nu, som siger, at efter tilbageløb er det 6,8 mia. kr., hvis man vil sænke elafgiften til 0,8 øre i 2023.

elafgiften i et helt år. Nu foreslår Venstre jo, at det skal være fra den 1. oktober til den 1. marts. Inden ordføreren går op og giver os skylden i forhold til at skulle finansiere noget, der skal vare et helt år, når vi ikke foreslår det for et helt år, så vil jeg bare høre, om ordføreren normalt synes, at det er god kutyme, at man rent faktisk læser de forslag, man angriber, før man angriber dem. Jeg synes altid, det er godt at oplyse på et oplyst grundlag. Så det er fint at blive korrekset om, at Venstres politik er så kortsigtet, at den kun gælder for et halvt år. Jeg vil bare høre, om det er normalt, at man angriber uden at have læst forslaget først. Det synes jeg jo egentlig er dårlig stil. Altså, grundlæggende foreslår vi ting, og så forventer vi, at hvis vi bliver angrebet for det, bliver det på det faktuelle grundlag og ikke på et eller andet, man har opsat. Det er da rigtig dejligt at blive korrekset i salen. Og så må jeg stadig væk konstatere, at Venstre har en politik, der kun rækker et halvt år frem. I Enhedslisten har vi en langsigtet politik, og det er jo derfor, vi gerne vil ind og justere på den grønne check. Troels Lund Poulsen (V): Tak for, at Enhedslisten har en langsigtet politik. Det er meget betryggende, og det er nok også meget dyrt. Men er hr. Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten enig i, at det er en god idé at sænke elafgiften, sådan som Venstre har foreslået? Vi vil hellere gøre det langt mere målrettet, når vi har begrænsede ressourcer til at hjælpe danskerne. Det er derfor, at vi er kommet frem til den konklusion, at det er bedre at hæve den grønne check, så vi går ind og giver et skattemæssigt fradrag til de pensionister, som har mindst – ikke til samtlige pensionister – til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, til vores studerende på su og til lavtlønnede. Der er mange mennesker, der ikke har et fuldtidsarbejde, men har et deltidsarbejde med en relativt lav løn, og de bør sådan set også have et højere skattemæssigt fradrag via den grønne check. Det synes vi er det bedste greb, når vi ikke har ubegrænsede midler. Men vi er også helt opmærksomme på, at vi er i en særlig situation, hvor rigtig mange danskere er pressede på deres økonomi – en økonomi, som de normalt har overskud til at have indsigt i – for der er så mange ting, der er

Det kan vi ikke støtte, for vi synes, det er meget bedre at hæve den grønne check målrettet nogle af de grupper i samfundet, der har allermindst. Så vi siger som udgangspunkt men vi er også der, hvor vi meget gerne vil gennemføre en finanslovsforhandling. Det kan vi så blive forstyrret i, fordi der er et enkelt parti, som har holdt sommerferie, og som ikke længere har helt tillid til regeringen. Det er så det, vi får afklaret i løbet af relativt kort tid, altså om det ender der. Men vores ønske er at lave en god finanslov, hvor vi tager hånd om de økonomiske problemer. Kl. 09:06 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Så er det

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for vi kommer fra Enhedslistens side altid med fuldt finansierede forslag. Så vi kan ikke sætte det præcise milliardbeløb på, men når det kommer, vil det være fuldt finansieret, ligesom det plejer at være.

Det skal man være, men nogle gange er det jo svært at holde det tilbage.

være en stor interesse, når vi lancerer det inflationsudspil, som vi arbejder med. Det er så ikke lige i dag, vi kommer med det udspil, for der er en finanslovsdebat, der nok tager hele fokus i dag, så vi vælger en anden dag til at lancere det. Men jeg er glad for den store forhåndsinteresse, der er. Kl. 09:08 Formanden (Henrik vi kommer jo længere og længere. Enhedslisten har nu fundet ud af, at hvis man foreslår noget for mindre end et år, koster det ikke lige så meget, som når man foreslår det for et helt år. Så vi er jo allerede nået langt i den nationaløkonomiske forståelse hos Enhedslisten. Men jeg kan så også forstå, at det, Enhedslisten selv foreslår,

det udspil kommer ikke i dag, fordi der er en finanslovsdebat. Lige nu har vi så et lille lovforslag, hvor vi sænker elafgiften med 4 øre, som Enhedslisten stemmer for, og det er ikke, fordi vi synes, det er det allervigtigste, det kan så hjælpe nogle danskere med et lavt elforbrug med en udgift, der er 80 kr. mindre. Hvis man går ned ad det der spor med fuldstændig at afvikle elafgiften, er det noget, som betyder, at det, hvis man har et lille forbrug på 2.000 kW, så vil være ca. 1.300 kr. om året, man sparer, Der er det bare, vi siger, at vi, når vi skal op at bruge store beløb på at hjælpe danskerne, så hellere vil gøre det meget målrettet. Og det er det, vi kan gøre med den grønne check, og vi kan gøre det på en måde, sådan at man ikke kommer ud i sager, der minder om det med varmechecken, fordi der er et system til den grønne check i vores store håndtering af den slags skattemæssige fradrag. Enhedslisten ønsker at hjælpe folk, der døjer med at betale for deres elregning, men det er altså kun nogle folk, kun folk på overførselsindkomst osv., mens folk i lavtlønsjob og andre ønsker Enhedslisten ikke at hjælpe? 09:09 Søren Egge Rasmussen (EL): Vi er i en særlig situation, og hvor jeg rigtig gerne i en finanslovsaftale vil håndtere de udfordringer, som danskerne står over for, og som er en helt uhørt alvorlig situation, hvor prisen på både el, varme, fødevarer og diesel er steget, steget, kan vi ikke lige håndtere det på to hurtige spørgsmål her. Vores prioritet er så at hjælpe de mennesker med de laveste indtægter. Vi er godt klar over, at der også er andre, som har problemer, men jeg har ikke set nogen partier komme med et samlet forslag, som løser de økonomiske problemer for samtlige danskere. Tak, hr. formand. Jeg tænker lidt på den situation, vi har med elafregningen i Danmark i dag. For det var jo sådan, at man indgik en en aftale omkring produktionen i den danske Nordsø for ikke så forfærdelig længe siden vedrørende en hurtigere udfasning af dansk gasproduktion. Og når nu vi kan se, at elpriserne også følger udviklingen for gas, er det interessant, i forhold til at vi nu har en situation, hvor vi sådan set har gjort os mere afhængige af udenlandsk brændstof end af dansk brændstof, fordi vi hurtigere udfaser den danske gasproduktion. Og der vil jeg bare gerne høre, om Enhedslisten fortryder

Hans Kristian Skibby (DD): Det ved jeg ikke om det er, for hvis man er med i en aftale, har man mulighed for at søge indflydelse på, hvad aftalen indeholder, og det er jo velkendt, at de venstreorienterede partier lagde sådan et vist pres på den regering, som stod for at forhandle det på plads.

så derfor ved jeg jo ikke, hvad der er blevet forhandlet om i Nordsøaftalen. Jeg ved ikke, om man kan høre det helt nede næstbagerst i salen: Enhedslisten er ikke med i Nordsøaftalen. Vi laver meget gerne fremtidsrettede aftaler for Nordsøen, og det er jo det, vi har gjort ved at arbejde for den her energiø og

Jeg vil gerne spørge ordføreren: Mener Enhedslisten, at gasproduktionen i Danmark skal øges, eller vil Enhedslisten have lukket totalt for gasproduktionen i Danmark? Nu kommer Tyrafeltet jo op at køre om et år, hvor gassen skal produceres. Vil Enhedslisten have,

Vi vil nok heller ikke blive inviteret til de forhandlinger, fordi vi – som det kan høres nede på næstsidste række – ikke er med i Nordsøaftalen. Så det er sådan set der, hvor vi står. Det, vi vil satse på, er sådan set udviklingen af den vedvarende energi, og der er vi med i rigtig mange aftaler, som håndterer det på fortræffelig vis. det sådan, at Enhedslisten, når man ikke er med i Nordsøaftalen, ikke har nogen holdning til, om Danmark skal øge gasproduktionen.

Hvor hurtigt det kan ske, kan der være forskellige holdninger til, men vi er nødt til det af klimamæssige årsager. Vi er så også nødt til at lade nogle af de fossile reserver, som er kendte, blive i undergrunden, for at vi kan sikre, at temperaturstigningen holdes under 2 grader. Så der er en vis sammenhæng i tingene. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det sidste punkt på dagsordenen er: 3) 2. behandling af lovforslag nr. L 206: Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse

Det var så det sidste, der var at foretage i dette møde, men dagen er jo ikke færdig endnu. Men af tekniske årsager er vi nødt til at holde en kort pause. Folketingets næste Hvad er det,